Kristensen): De punkter, som er opført som nr. 6, 7, 8 og 9 på dagsordenen, kan kun med Tingets samtykke behandles i dette møde. Og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg samtykket som givet. Det er givet.

Og inden jeg starter afstemningen, skal man endnu en gang sikre, at der står det rigtige navn på displayet. Der stemmes først om forslag til vedtagelse nr. V 44 af Annette Lind

2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 27 [afstemning]: Forespørgsel til klima-, energi- og forsyningsministeren om regeringens fremtidige klimapolitiske initiativer set i lyset af redegørelsen om klimaeffekter.

Forhandlingen er sluttet, og vi går til afstemning. Der foreligger fire forslag til vedtagelse. Der stemmes først om forslag til vedtagelse nr. V 39 af Anne Paulin (S), og der kan stemmes.

Tak for det. Jeg skal blot meddele, at Finansudvalget mødtes her i pausen og gennemgik de ændringsforslag, der har været til afstemning. Og jeg kan på vegne af et enigt udvalg meddele, at gennemgangen hverken har givet anledning til bemærkninger eller yderligere ændringsforslag. Så udvalget indstiller udvalget indstiller lovforslaget til videre behandling.

Susanne Zimmer (UFG)), hverken for eller imod stemte 0. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 3: Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021,

Forhandlingen drejer sig herefter om lovforslaget som helhed. Ønsker nogen at udtale sig om lovforslaget? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Kl. 19:16 Afstemning Formanden (Henrik Dam Kristensen): Der stemmes

Før vi stemmer om det sidste lovforslag, vil jeg gerne have lov at sige tak. Det har på alle måder været et ekstraordinært år. Alt har næsten været anderledes end det normale, men det er lykkedes os at holde Folketinget kørende, også under de uvante forhold. Det har krævet både omstilling og fleksibilitet af os alle, og vi har vedtaget mange og vigtige love for det danske samfund og som oftest i stor enighed. Det synes jeg der er grund til at sige tak for. Tilbage er der så bare at ønske alle medlemmer og medarbejdere i huset en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Og pas nu rigtig godt på hinanden. --- Det sidste punkt på dagsordenen

Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes den 12. januar 2021, kl. 13.00. Kan I komme godt hjem. Tak.